Доброго ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України! Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні народні депутати, ви готові реєструватися? Прошу реєструватися. Зелена – перша зліва, третя справа. У залі 319 народних депутатів зареєструвалося, тому пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, надійшла заява від двох політичних фракцій оголосити перерву на 30 хвилин. Я попрошу керівників політичних фракцій зібратися в мене в кабінеті, а решту народних депутатів – не розходитися. Дякую.

Ми мали дискусію щодо того як ми будемо проходити законопроект 5599. Ми зараз будемо ще продовжувати оці дискусії. Але я дуже прошу вас, щоб ми зараз проголосували… Ну, дві такі фундаментальні речі. Перше. Нам треба проголосувати продовження сьогоднішнього дня до розгляду як мінімум питання 5599. Зрозуміли, так? Друге. У нас домовленість була, що по питанню 5600, оскільки там зараз ідуть ще процедурні питання, він буде перенесений на наступний день. Зараз я вношу… це я інформую вас, так. Але, оскільки для того, щоб продовжити робочий день наш до розгляду питання 5599, ми повинні мати результативне голосування в залі – 226, до завершення розгляду питання 5599. Тому я ставлю таку пропозицію. Готові, колеги, проголосувати? Шановні колеги, я вношу пропозицію, яка була озвучена, продовжити сьогоднішній робочий день до моменту завершення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 За-288 Це чудово. Парламент планує працювати тривалий час. Чудово. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую, є потенціал. Шановні колеги, Шановні колеги, враховуючи те, що ми зараз ще знаходимося в дискусії, і я так розумію, звернулись до мене лідери фракції "Слуга народу", що потрібно зібрати фракцію знизу і обговорити питання, я як головуючий беру ще 8 хвилин перерви, ми йдемо на перерву і зустрічаємося в залі

Шановні народні депутати, починаємо нашу роботу. Прошу зайняти робочі місця.

Шановні народні депутати, ми продовжуємо наше засідання пленарне. Першим стоїть законопроект 5599. Хтось має пропозицію?

відповідно до частини третьої статті 50 та до частини третьої статті 101 про скорочення строку надання народним депутатам України законопроекту до другого читання наполовину. (Шум у залі) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Федір Володимирович. Є така пропозиція, я спочатку поставлю цю пропозицію, ми проголосуємо. Хоча, в принципі, ми… Федір Володимирович, він і так включений до порядку денного, але я не можу не поставити вашу процедуру. Шановні колеги, надійшла пропозиція застосувати до законопроекту 5599 процедуру ad hoc зі скороченням строків надання законопроекту народним депутатам… (Шум у залі) Одну секундочку. Хорошо, добре, будь ласка, Артур Володимирович – з процедури. Ви бажаєте це обговорити? Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти. Будь ласка, хто бажає, запишіться обговорити це питання.

Суду 2002, 2009, 2018, 2013-го років, в яких чітко зазначено: а) що правом законодавчої ініціативи є не тільки подання законопроекту, а і подання правок. І не тільки подання правок, а публічний розгляд їх. І що порушення права законодавчої ініціативи ставить під сумнів конституційність ухвалення рішень. Я би хотів, щоб ви про це не забували. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Іванович, я просто хочу нагадати, що ми зараз ще не ввійшли в 5599, ми розглядаємо пропозиції конкретно пана Веніславського про те, щоб ad hoc скоротити строки.

Шановні колеги, ви знаєте, вже дурною традицією в цій сесійній залі стало закривати рота опозиції. Хтось робить це через фізичне насильство, а хтось намагається забрати в опозиції право вдосконалити закон. Очевидно, що сьогодні олігархи, знаєте, покращили своє становище, тому що ми два роки тому залишили прибутковий Нафтогаз, прибутковий Енергоатом. Сьогодні, починаючи від Укрзалізниці і закінчуючи Нафтогазом і Енергоатомом, всі підприємства збиткові і тільки олігархи набивають собі кишені. І насправді ми сьогодні хочемо, щоб законопроект, який стосується ключової обіцянки влади – це справедливості, розглядався справедливо. Наша фракція подала поправки до цього законопроекту для того, щоб посилити антикорупційну і антимонопольну складову, так, як у будь-якій демократичній країні борються з олігархами. І ми маємо повне право по кожній поправці пройтися, і розповісти нашим виборцям і суспільству як саме має зараз відбуватися ця боротьба, а не відбуватися те, що тут хочуть зараз влаштувати. Перше. Зламати через коліно парламент, позбавивши депутатів права вдосконалювати законопроекти, передавши всі ці права абсолютно неконституційному органу – Раді нацбазепеки і оборони. І, на жаль, цьому підігрують "слуги", які живуть по олігархічній програмі 20/30/50, отримуючи "конверти" від олігархів. Ми зразу хочемо вам сказати, шановні виборці, ви дали нам мандат захищати ваше право, і ми будемо захищати тут демократію. Ми вимагаємо йти по процедурі. Проголосували сьогодні до кінця розгляду питання 5599 5599 – ми готові працювати і кілька днів, як потрібно, йти по поправках і проголосувати законопроект, не блокуючи трибуну, але рухатися виключно по Регламенту. І це є сьогодні право кожного народного депутата. Ми не дозволимо Банковій, ми не дозволимо монобільшості… Я надаю слово народному депутату Морозу Володимиру Вікторовичу, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Але я нагадую… 12:42:11 МОРОЗ В.В. Передайте, пожалуйста, слово Колтуновичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка. Шановний головуючий! Колтунович, "Опозиційна платформа – За життя". Наша фракція подала 384 поравки. 384 поправки для 44 депутатів – це не так і багато, ми розглядали набагато більше. Особисто у мене 22 поправки. Я наполягаю, наша фракція наполягає на тому, щоб ми розглядали кожну з цих поправок, тому що поданий закон суперечить восьми статтям Конституції України. Вісім статей Конституції порушуються. Я окремо по кожній можу пройтись. Далі, де ви бачили в антимонопольному законі хоч одне слово про монополії, олігополії і так далі? Головний принцип взагалі демонополізації – це зменшення частки концентрації на ринку монополій. Монополісти вбивають національну економіку. Цей закон не вбиває монополістів, він, навпаки, направлений проти свободи слова в Україні і направлений проти телеканалів, те, що відбувалося уже в країні. Тому, приймаючи такий неконституційний закон, ми наполягаємо на тому, щоб наша фракція мала можливість виступити по кожній поправці, яку ми подали. Вони всі абсолютно по суті і вони якраз направлені на демонополізацію, вони направлені на те, що в свій час на початку минулого сторіччя запроваджував в США сенатор Джон Шерман, Акт Шермана є відомий по розподілу, примусовому поділу монополій. Ми рік назад з Віктором Медведчуком подали законопроект про демонополізацію, і він знаходиться в Комітеті з економічного розвитку, тому що питання боротьби з монополіями – це економічна категорія. Але я розумію, що найбільш проолігархічна фракція, напевно, сьогодні не хоче цього, і ви не будете давати нам можливість виступити і презентувати наші пропозиції. Шановний пане головуючий, я звертаюсь до вас. Я наполягаю на тому, ми колись тут в земельних законах сиділи місяцями, тут всьго-навсього кілька поправок. Я наполягаю на тому, щоб ми обговорили монополії, олігополії і так далі, і щоб у нас відбулася реальна, а не фейкова демонополізація. Дякую. Олександр Сергійович, я завжди йшов і буду іти відповідно до тієї процедури і відповідно до тих рішень, які буде ухвалювати зал, для цього є голосування. Тому, шановні колеги, йдемо далі. Слово надається народному депутату Немирі Григорію Михайловичу. Соболєв Сергій Владиславович, Шановні колеги, я звертаюсь до президії, оскільки немає Голови Верховної Ради, і до фракції "Слуга народу". Півтори години переговорів, які зафіксували достатньо чітку позицію, ряд фракцій опозиції відмовились від своїх правок з вимогою дати можливість виступити з загальними ключовими положеннями, і це скорочує розгляд цього питання втричі. Якщо ми на це погодилися, не може бути (вибачте, на слензі) кидалово в залі, яке, на жаль, зараз відбувається, за словами Веніславського. Якщо ми погоджуємося, що ми йдемо по процедурі (оце є ключове), я пропоную не втягуватися у виступах зараз в обговорення цього закону, у нас буде можливість це зробити. Друге. Ті фракції, які наполягають, наскільки я зрозумів, це всього 320 правок, це ще, максимум, три години роботи. Ми проголосували, я підкреслюю, абсолютною більшістю за те, щоб розглядати це питання до кінця робочого дня. Всі карти відкриті. Якщо зараз фракція "Слуга народу" іде на порушення ключових домовленостей, і це буде "освячено" головуючим, я вважаю, що парламенту не існує, інакше ми не зможемо далі працювати. Тому прохання одне. Ми домовилися і чітко йдемо по процедурі. Нема ніяких блокувань. Оголосили всі свої пропозиції. Дайте можливість висловитися, дайте можливість показати, в чому є переваги, в чому – недоліки, ми внесли свій альтернативний, йдемо по ньому. І це буде відповідь тому, чи існує парламент, чи ні. Тому наша фракція наполягає на виконанні тих домовленостей, які були закріплені в кабінеті у головуючого. Пане Стефанчук, дайте відповідь: ми йдемо по цій процедурі чи ні? тільки ad hoc скоротити строки до 5 днів і приступити зараз до розгляду цього питання. Питання про процедуру не йде. Як ми зайдемо в процедуру, тоді ми будемо приймати рішення. Справді, такі домовленості були, але деякі фракції їх, на превеликий жаль, не підтримали. Тому я хочу нагадати, зараз ми не голосуємо ще процедуру, ми голосуємо скорочення строків. І пропозиція… скорочення строків відповідно до частини третьої статті 50, частини третьої статті 101 застосувати процедуру ad hoc і скоротити строки надання законопроекту народним депутатам до його розгляду наполовину. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. Ми можемо розглядати це питання сьогодні спокійно, хоча воно і було внесено до порядку денного. Шановні колеги, заходимо в розгляд питання 5599, переходимо до розгляду законопроекту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

Шановні колеги, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки на своєму засіданні визначив, що цей законопроект варто розглядати структурними частинами, а саме визначивши: структурними частинами є статті відповідно до частини третьої статті 119 Конституції України, відповідно до частини другої і третьої статті 45 Конституції України може процедурне рішення розглядати цей законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України по структурних частинах, які визначив Комітет Верховної Ради України з прав людини. У випадку голосування позитивного за ту чи іншу структурну частину відповідна правка вважається схваленою і вона має, оскільки зумовлюючи вирішальний характер по відношенню до інших, інші не розглядаються і на голосування не ставляться. Дякую.

депутатських фракцій: два – за, два – проти, і тоді обговорити цю всю процедуру. Будь ласка, записуйтесь. Слово

Слово надається Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії "Голос". Железняк Ярослав Іванович. 12:50:54 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, давайте дуже спокійно поговоримо, що зараз може відбутися. Ви сьогодні хочете прийняти 5599 цей закон. Ви проголосували за те, що сьогодні він має бути прийнятий. Це ваше право, якщо є голоси, ви можете це зробити. Вам не подобається те, що опозиція, а іноді і ваші колеги затягують правки. Це правда, в нас іноді подаються спамівські правки, іноді достатньо конструктивні. І я думаю, що наш комітет показує, як це може іноді покращити закон, а іноді і погіршити. Шановні колеги, ви сьогодні по 5600 застосували 119-1, знайшли можливість, як боротися з поправочним спамом. Мова йде лише про один закон – 5599. Те, на що згодна наша фракція, у мене є там біля ста правок, я від них відмовляюсь – розглядайте, я не буду затягувати жодної хвилини, без питань. Але у мене прохання, зараз ви хочете проголосувати порушення Регламенту. Дивіться, в цих кріслах сиділи до нас інші люди і після нас будуть сидіти інші. І як ви зараз посилаєтесь на 2017 рік, вони будуть потім посилатися на 2021-й. Ми створюємо поганий прецедент. Ще раз, ви вирішили проблему поправочного спаму сьогодні. Давайте зараз витратимо дві-три години, я теж не люблю слухати поправочний спам, чесно, я б хотів, щоб ми голосували нормальні закони, але це мова йде про дві-три години. Спокійно, не підставляючи Руслана Олексійовича, не підставляючи нас, не руйнуючи український парламентаризм, проголосуйте в кінці цей законопроект. Ні – скликайте позачергове. Колеги, я знаю, яка у вас була складна фракція і ці дискусії. Але у мене до вас прохання як до колег, не як політичних опонентів. Давайте раз приймемо зважене рішення, три години буде вартувати нашій країні, тому що парламентаризм залишається, або він буде зруйнований. Будьте мудрими, я знаю, що багато з вас хочуть такими бути точно. Дякую.

що він запропонував заспокоїтися і спокійно розглядати це питання. Відбулося засідання голів фракцій, яке тривало близько двох годин, і на цьому засіданні вирішили і була пропозиція, яка була компромісною для всіх. Однак дві фракції не пристали на цю пропозицію і наполягають на розгляді кожної правки. Проблема з поправочним спамом – це проблема хронічна цього парламенту. Коли нас змушують щось робити або чогось не робити тільки тому, що в кого є бажання ставити свої поправки на підтвердження і розповідати при цьому анекдоти. Відповідно до статті 119 Регламенту України та частини п'ятої статті 45 ми маємо право на розгляд розділами та частинами законопроекту. А тим захисникам, начебто захисникам парламентаризму, я хочу зазначити, що депутат має право на обговорення своєї поправки в залі або в комітеті. І комітети провели обговорення поправок як по одному законопроекту, так і по іншому. Парламент – це місце для прийняття важливих для країни рішень. Парламент – це місце, це площадка, де відбувається дискусія. І хочете ви цього чи ні, де рішення приймаються більшістю, а не місце, де блокується і дискусія, і прийняття рішень шляхом зловживання меншістю своїми правами на подання поправок. Це все, що завгодно, тільки не демократія. Тому ми закликаємо вас до демократії, ми закликаємо вас до поваги один до одного і ми закликаємо вас дати можливість нам всім скористатися нормами Регламенту. Якщо не дасте, ми самі нею скористаємося. Дякую.

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Повторюю, 119 стаття Регламенту не скасовує поправки. Ви можете йти блоками, не блоками, але вона не скасовує нашого законного права – наполягати на своїх поправках. Це не законодавчий спам, це реальні документи, які стосуються... і напрацьовані матеріали. Їхня кількість свідчить про те, що їх надзвичайно мало. Особисто я вам приводив цифру в 22 поправки. Яка проблема 22 хвилини послухати важливі речі щодо демонополізації? Це перше. Далі, другий момент. Коли ви розказуєте за олігархізацію, так найбільш проолігархізаційна фракція в парламенті, що робить? Ви ж подивіться на ваші дії. Ви одним законопроектом ви скасовуєте акциз для "зеленої" енергетики, для іншого олігарха ви ПДВ знижуєте на сільське господарство, ви робите взаємозалік на десятки мільярдів гривень. Це все те, що виходить з цієї Верховної Ради. Тому деолігархізація має починатися звідси, а демонополізація має починатися з чіткого виконання закону, законодавства України, антимонопольної політики і інших підзаконних актів, які будуть визначати чіткі чіткі правила щодо діяльності суб'єктів господарювання на національному ринку. І останнє. Я повторюсь, наша фракція не піде на поводу в правлячої більшості. Ми наполягаємо на тому, щоб наші поправки розглядалися в повному обсязі незалежно від застосування 119 статті Регламенту. Поблоково чи не поблоково ви підете, а я як автор наполягаю. І ми будемо звертатися до правоохоронних органів, до судів щодо виконання наших законних конституційних обов'язків. Дякую за увагу. Слово надається народній депутатці Геращенко Ірині Володимирівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 12:57:14 ГЕРАЩЕНКО І.В. Парламент не місце для дискусій. Ви пам'ятаєте, чия це цитата? Гризлова (Російська Федерація). А пам'ятаєте, з чого в 2000-х розпочав свій президентський шлях Путін і Лукашенко? З боротьби з корупцією і з олігархами, тільки вони це очолили. І насправді сьогодні шляхом Путіна і Лукашенка йде ваша політична команда. Шановний пане Стефанчук, я три роки займала посаду першої віце-спікерки українського парламенту місяцями іноді сиділа в сесійній залі, даючи можливість всім висловити свої поправки. Пані Шкрум ішла по всім своїм поправкам. І я особисто звертаюсь до пана Наталухи не голосувати зараз за приниження опозиції і не давати нам можливості озвучити мені дванадцять я маю на них право. Тому що я хочу, щоб в Україні, пане Наталуха, боролися з корупцією, а не в правлячій партії зізнавалися в тому, що ви її очолюєте. Від "Європейської солідарності" ми хочемо подякувати

керівником фракції "слуг народу", який теж чесно, навіть не приховує з ким він ходить на футбол. І, до речі, якби не журналісти "Схем", то і ви би про це не дізналися. Але вам воно і не треба, тому що ваші "конверти" 20/30/50 ви отримаєте вчасно. Ми вимагаємо до нашого українського народу тільки донести правду про те, що в цьому законі є одна можливість перебрати медіаактиви. І ви зараз повертаєтеся в часи Януковича, коли насправді замість одних олігархів з'явилися Курченки. Отут уже пів фракції Курченки, а в Офісі Президента друга півфракція Курченок сидить, яка заробляє на "великому "великому крадівництві". Ваш Антимонопольний комітет сьогодні не зупиняє ці монополії. Ваш Антимонопольний комітет сьогодні не зупиняє олігархів, які… Дякую. Ще, будь ласка… Так, одна хвилина – з мотивів. Будь ласка, Сергій Владиславович. Зараз ми по процедурі говоримо. Хтось ще буде наполягати на обговоренні? Олена Костянтинівна, і переходимо до голосування. 12:59:37 СОБОЛЄВ С.В. Пане головуючий, Соболєв, фракція "Батьківщина". Я недарма до вас звертався в своєму попередньому виступі. 119 стаття існує десяток років. Ця стаття не скасовує 120-у. Будь ласка, по розділах, хоч по статтях, хоч в цілому – як хочете ви можете голосувати, але ви не маєте права заборонити члену парламенту згідно із 120 статтею роз'ясненнями Конституційного Суду вносити свої правки. Ми полегшили вам життя. П'ять груп і фракція, я ж так розумію, ви теж на це погоджуєтесь, що ви свої шістсот правок від "слуг народу" знімаєте, і тільки ключові правки подаєте? Я правильно розумію, що у вас спам ви теж знімаєте так званий? У нас спаму немає. Тому прохання йти по домовленостях. Це займе рівно три-чотири години. Ми продовжили роботу до завершення роботи. Але це ні в якому разі не може порушити ключовий… Дякую. Більше бажаючих немає виступити. Олена Костянтинівна, ще… Будь ласка, Олена Костянтинівна. Шановні колеги, можна хвилинку уваги. Я прошу теж всім заспокоїтися. Шановний Руслане Олексійовичу, ви знаєте, найгірше, що може бути в цьому парламенті, – це посіяти цю крихту довіри, яка ще є між нами, між більшістю і меншістю, між кожним депутатом і депутаткою, яка тут є в залі. Я дуже прошу зважити на те, що процедура – це закон. Ми повинні виконувати закон так само, як ми його приймаємо, і просимо виконувати цей закон всіх решта людей. Для нас важливо, щоб процедури були тут всі збережені. Тому що якщо ми йдемо зараз за процедурою статті 119, вона, дійсно, не виключає 120-у, де кожен депутат має право на свою поправку. Я як віце-спікерка повинна про це сказати: я категорично проти того, щоб ми розглядали за спеціальною процедурою це питання, не дивлячись на те, яке рішення прийме цей зал. Шановні колеги, ще бажає хтось виступити? Від вашої фракції виступав Колтунович, я перепрошую. Шановні колеги, тоді ми заслухали всі аргументи, всі бажаючі виступили. Хто репліку, я не почув? Ви просто згадали, ви ж не образили їх. Друзі, переходимо до голосування. Нагадую, що рішення з процедурних питань приймається відразу після скороченого обговорення однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Шановні колеги, готові голосувати? Ми зараз голосуємо за озвучене комітетом рішення, як розглядати це питання. (Шум у залі) Ми спочатку говоримо по процедурі, а далі переходимо до правок. Рішення комітету в матеріалах справи. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги,

Шановні колеги, я попрошу зайняти свої місця. Шановні колеги, займайте свої місця, я повідомлю вам інформацію.

Шановні колеги, прошу займіть свої місця, будь ласка! Колеги, це не шоу, давайте займемо всі свої місця і йдемо далі по процедурі. Займаємо всі свої місця, шановні колеги! Шановні колеги, я попрошу зайняти свої місця. Я вам інформую, що до президії надійшла заява, підписана двома політичними фракціями – фракцією "ЄС" і фракцією "Голос". Підписав Герасимов і Железняк. "У зв'язку з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України головуючим на пленарному засіданні Першим заступником Голови Верховної Ради України та на підставі частини другої статті 29 Регламенту вносимо пропозицію про відсторонення головуючого на пленарному засіданні 23 вересня 2021 року". Шановні колеги, відповідно до 29 статті це рішення обговорюється за скороченою процедурою: два – за, два – проти, і після цього голосується в залі. Треба набрати 226 для того, щоб мене відсторонити. Я перепрошую,

Шановні колеги, підписала ще одна фракція і їх стало дві, це фракція "Батьківщина". І тому відповідно до статті 29 Регламенту вноситься це питання на обговорення. я не був долучений до цього, я попрошу Олену Костянтинівну провести процедурно по 29-й обговорення цього питання. Будь ласка, Олена Костянтинівна. Два – за, два – проти, і голосуємо. Руслане Олексійовичу, дякую за передане слово. Давайте ще раз всі заспокоїмося і почнемо обговорення цієї процедури. Прошу записатися: два – за, два, проти.

Так, будь ласка, готові обговорювати? Слово надається, Михайло Лаба, фракція "Слуга народу". Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Ну, бачимо чергове шоу, да, і сьогодні, напевно, глядачі каналів українських побачать, хто ж такі олігархи насправді, хто блокує ці всі речі. Якщо ви хочете в одному скликанні застосовувати ці норми, а в іншому не давати це зробити, то давайте про демократію і парламентаризм. Якщо у вас є етика моральна депутатська, то те, що ви робите сьогодні, це вас не прикрашає, шановні колеги. Тому я прошу переходити до роботи і не підтримувати дану постанову, дане питання про відсторонення головуючого. Дякую. Дякую. Слово надається Южаніній Ніні Петрівні, фракція "Європейська солідарність". Ірина Геращенко, будь ласка. Шановний український народе! Я хочу нагадати хронологію подій, які зараз відбуваються у Верховній Раді. Отже, головуючий поставив на голосування, і це підтримало більше 226 народних 226 народних депутатів, що законопроект олігархічний від Банкової, яка сьогодні очолює олігархат, має бути сьогодні розглянутий в порядок денний. І опозиція із цим погодилася. Єдине, за що зараз борються опозиційні фракції, зокрема "Європейська солідарність", це за демократію, за право, щоби парламент залишався парламентом, а не філією РНБО чи Банкової, де сьогодні... Тут бігає один парень, знову забороняє опозиції говорити, а другий парень фізичне насильство застосовує, а 226 парней і дівчат, "нових облич", просто руйнують демократію, не даючи опозиції право представляти свої поправки до закону, дуже важливого закону. Що хоче наша фракція зараз презентувати? Ми вважаємо, що з олігархатом має боротися антимонопольне законодавство. Ми маємо посилити Антимонопольний комітет. І ось мої дванадцять поправок – невже це парламентський спам? Але мені, співголові фракції "Європейської солідарності", головуючий сьогодні, порушуючи Регламент, не дає право їх представити. Хоча, насправді, я, коли була першою віце-спікеркою, могла по-різному ставитися до ОПЗЖ, до "Батьківщини", до фракції Ляшка, але кожен з них мав право озвучити свою поправку. Тому що так наша політична команда трактує демократію. І от саме за це зараз відбувається боротьба. Ми вимагаємо відсторонити головуючого, тому що у нього конфлікт інтересів. Він уже "намилив мила", знаєте, сісти в це крісло, йому це пообіцяли – зробити його спікером. А тому сьогодні цей закон, поки Разумков хворіє, тут ставлять, і зараз його намагаються голосувати з порушенням Регламенту. Пане Руслане, ми вас дуже шануємо. Ми хочемо, щоби ваша команда не підвела вас під монастир. Почуйте нас, будь ласка, не йдіть по беспределу. Давайте, будь ласка, іти по демократії, по Регламенту. Дванадцять поправок, у кожного депутата, хто має право на поправку… Слово надається Володимиру Кабаченку, фракція "Батьківщина". Будь ласка, Сергій Соболєв. Будь ласка, дайте виступити. Сергій Власенко, да, будь ласка. Шановні колеги! Фракція "Батьківщини" за прийняття Закону про боротьбу з олігархією. Але ми за прийняття закону, який реально бореться з олігархією, а не того фейку, який нам пропонують зараз. Саме тому ми підготували поправки. Саме тому ми готові захищати ці поправки. Тому що наші поправки запроваджують реальні механізми боротьби з олігархією. Я хочу приєднатися до пропозиції припинити тут шоу найбільшою фракцією парламенту. Давайте іти по процедурі. Пане головуючий, неодноразово говорилося, що стаття 119 не виключає можливість презентувати свої поправки. "Батьківщина" готова іти на компроміс. Ми знімаємо низку поправок, але ми хочемо мати можливість висловитися по тих механізмах, які реально забезпечили б Україні боротьбу з олігархією, а не вчинення того шоу і створення того ажіотажу, який зараз є, який нібито (в лапках) "демонструє" боротьбу з олігархами найбільшої парламентської фракції. Тому ми говоримо про те, що при всій повазі до вас, пане головуючий, але вами порушено вимогу статті 119 Регламенту, яка говорить чітко: розгляд законопроекту по розділах, але нічого не говорить про те, що депутати позбавляються права захищати свої поправки. Я ще раз підкреслю, "Батьківщина" за те, щоб цей закон було прийнято, але щоб його було прийнято не у фейковому вигляді, як ви його пропихуєте. І насправді все, що робиться зараз, робиться з єдиною метою: щоб через пів року, через рік цей закон було визнано неконституційним вчергове, було скасовано і щоб всі олігархи могли далі продовжувати займатися тим, чим вони займаються. Насправді олігарх – це той, який паразитує на коштах державного бюджету. Бюджет сьогодні контролюєте ви як влада. Не давайте олігархам паразитувати на державному бюджеті. Зміцніть Антимонопольний комітет і тоді це буде реальною боротьбою з олігархією. Дякую. Дякую. Слово надається керівнику фракції "Голос", Ярослав Железняк, будь ласка. 13:18:10 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, я думаю, що немає сумніву, що ви сьогодні можете проголосувати за цей закон. Ми знову говоримо виключно про процедуру і виключно говоримо про три години, дві з яких ми витратили. Я вкотре вас закликаю до мудрості, я вкотре закликаю вас до того, щоб не порушувати одну норму Регламенту. Ви можете це зробити і прийняти закон, але ми зробимо прецедент, справді. Данило Олександрович, я чув твою промову. Ми знаємо, що ми зараз робимо лихе, навіть якщо ви вірите, що цей закон допоможе. А тепер, шановні мої справедливі колеги з фракції "Голос", шановні друзі, я вже з понеділка розповідаю, як ви ходите на Банкову на перемовини, як брали гроші на соцеконом і на свої округи, як домовляєтесь. Тому у мене прохання до вас, шановні "слуги народу", у нас є зайві місця, є одинадцять депутатів, які вже з вами співпрацюють, знайдіть їм місце в коаліції і додайте трішки більше грошей на округи. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Слово надається народному депутату Мамці, фракція "Опозиційна платформа - За життя", будь ласка. Шановні народні депутати, це є першим прикладом, що перший раз, коли порушили закон, можна порушити і другий раз. Можна натягнути 119 статтю на голову Регламенту, можна похабно віднестися до думки і до права народних депутатів щодо правок, можна назвати їх поправочним спамом. А на яку голову ми натягнемо правки комітету, які не передбачені статтею 119, забули сказати. Необхідно все-таки дотримуватись закону, а не використовувати його на ту чи іншу користь. Любе використання закону, повірте, буде відповідальність. Не буде в цьому році – буде в наступному. Але необхідно дотримуватися і показати громадянам України, що ми перші повинні дотримуватися закону, його виконувати, за що ми голосуємо, і це буде прикладом для всіх громадян. Не бачу ніякої проблеми, щоб пройти законопроект, який повинен працювати на користь громадян… Дякую. Наскільки я розумію, що ми обговорення завершили з питання якраз процедури відсторонення головуючого. Більше ніхто не хоче виступити, щоб потім ще мене не відсторонили? Ніхто, добре, дякую. Я прошу ще раз усім заспокоїтися, шановні колеги. Я не можу надавати слово відповідно до Регламенту, ваш тільки що колега виступив. Шановні колеги, чи готові ви до прийняття рішення? Я змушена поставити на голосування. Шановні колеги, чи готові ви до прийняття рішення? Готові. Тоді я ставлю на голосування питання про відсторонення головуючого на пленарному засіданні від ведення пленарних засідань. Прошу голосувати. Мова йде про Першого заступника, будь ласка.

Тепер, якщо ви дозволите, я просто хочу нагадати про те, що ми всі тут обговорили щодо процедури законності і незаконності. В мене на руках, ви знаєте, що я завжди намагаюся починаючи з рішення комітету попереднього скликання Верховної ради, є рішення комітету про правомірність застосування цієї процедури, лист від Апарату Верховної Ради про правомірність застосування цієї процедури. Далі, висновок Київського національного університету імені Тараса Шевченка про те, що це жодним чином не порушує. Лист Одеського національного університету імені Мечникова, лист Національної академії правових наук України і лист Міністерства юстиції України про підтвердження того, що ця процедура не порушує прав конституційних. Дякую. Тепер ідемо далі, шановні колеги. Крім цього, я хочу нагадати, що те, про що говорилося, ця процедура, вона застосовувалася і в попередні скликання. І ті люди, які зараз говорять про неї, в мене витяги з усіх стенограм, як яскраво вони підтримували в 2017 році голосування за цієї процедурою. Тому треба мати совість, коли приходите повчати інших. Шановні колеги, йдемо далі. Як уже... Так, ми переходимо до розгляду першого... Я перепрошую. Ми йдемо по процедурі, яка була проголосована, переходимо до розгляду правок. Відповідно до прийнятого процедурного рішення будемо йти по визначених комітетом основних, вирішальних або зумовлюючих положеннях законопроекту. Нагадую також, що підтримка шляхом голосування одних поправок буде означати розгляд і відхилення інших відповідно до частини п'ятої статті 45 Регламенту. Про які саме правки йтиме мова, прошу доповідача озвучувати, щоб депутати розуміли, про що йде мова і за що вони голосують. Федоре Володимировичу, ви доповідаєте. Прошу. Дякую, Руслан Олексійович. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки визначив 13 зумовлюючих, вирішальних поправок, які врахували ті пропозиції народних депутатів України, які покращували цей закон. І перша така поправка, яку комітет Верховної Ради рекомендує вважати вирішальною, зумовлюючою по відношенню до інших, це поправка номер 10 щодо назви статті закону. Суть цієї поправки полягає в тому, що в назві статті закону словосполучник "або" "економічний або політичний вплив" – замінити "та", тобто поєднати два впливи. Голосування позитивне за цю правку номер 10 означатиме, що Верховна Рада України розглянула і відхилила шляхом голосування правки з 1-ї по 9-у та з 11-ї по 14-у. Дякую. Шановні колеги, приготуйтеся до голосування. (Шум у залі) Правка 10, так? Правка 10. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про підтримку основної, вирішальної або зумовлюючої правки номер 10 у запропонованій комітетом редакції, що означатиме розгляд і голосування за відхилення окремо правок за номерами 1-9, 11-4. Це що стосується назви цього законодавчого акта. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-286 Ця стаття прийнята в редакції поправки 10. Всі решта поправок 1-9, 11-14 вважаються розглянутими та відхиленими. Будь ласка, далі. Федоре Володимировичу, починайте з поправки, і по чому вона стосується. Друга поправка, яку Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки визначив такою, яка має визначальне, вирішальне, зумовлююче значення, – це правка номер 38. Ця правка стосується уточнення преамбули і мети статті,

у запропонованій комітетом редакції, що означатиме одночасно розгляд і голосування за відхилення правок за номерами 15-37. Ці всі правки стосуються редакції преамбули. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-269 Рішення прийнято. Будь ласка, наступна, Федір Володимирович. 13:27:38 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Наступна правка, яку комітет визначив вирішальною, зумовлюючою по відношенню до інших правок, є правка номер 43. охоплює собою і враховує правки номер: 56, 102, 106, 130, 135, 150, 151, 152, 136, 146 і 147. Відповідно правки: 39-42, 45-55, 57-101, 103-105, 107-129, 131-134, 137-145, 148-149, 153-157 вважаються розглянутими Верховною Радою України і у випадку позитивного голосування вважаються такими, що Верховна Рада України відхилила шляхом голосування. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування…

Шановні колеги, я ставлю на голосування питання про підтримку основної вирішальної або зумовлюючої поправки номер 43 у запропонованій комітетом редакції, яка була озвучена, щодо статті 1. Це одночасно означатиме розгляд і голосування за відхилення правок за номерами: 39, 42, 45-55, 57-101, 103-105, 107-129, 131-134, 137-145, 148-149, 153-157. Готові голосувати, колеги? Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Далі. Наступна поправка, будь ласка, Федір Володимирович. 13:31:10 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Шановні колеги, наступна поправка, яку запропонував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, відповідно до статті 15 Закону про комітети це поправка номер 167, яка врахувала повністю поправки номер: 161, 214, 215, 217, 222, 236 вважаються такими, що відхилені шляхом голосування будуть, якщо буде позитивне рішення, поправки 158-160, 162-166, 168-213, 216, 218-221, 223-235, 237-263. Це стаття 2 проекту закону. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про підтримку основної, вирішальної або зумовлюючої правки номер 167 у запропонованій комітетом редакції, що означатиме одночасно розгляд і голосування за відхилення поправок за номерами: 158-160, 162-166, 168-213, 216, 218-221, 223-235, 237-263. у залі) Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

будь ласка, Федоре Володимировичу.

Вважаються у випадку позитивного голосування відхиленими шляхом голосування, розглянутими Верховною Радою правки: 264-270, 272-299, 301-303, 305-328. Ще раз наголошую, що це пропозиція викласти статтю 3 проекту у редакції, яку запропонував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відповідно до статті 15 Закону про комітети. Дякую, шановні колеги. Дякую, Федоре Володимировичу. Тому ставлю на голосування питання про підтримку основної, вирішальної або зумовлюючої правки 271 у запропонованій комітетом редакції, що означатиме одночасно розгляд і голосування за відхилення поправок за номерами: 264, 270, 272, 299, 301, 303, 305, 328. Це стосовно статті 3 закону. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-269 Рішення прийнято. Далі, будь ласка, Федоре Володимировичу. в редакції, запропонованій Комітетом з питань національної безпеки, оборони, розвідки відповідно до статті 15 Закону про комітети Верховної Ради. Це правка номер 344. Врахована повністю в цій правці правка 357, 365, 373. Позитивне голосування за цю правку 344 означатиме, що Верховна Рада України визначилася шляхом голосування і відхилила правки номер: 329-343, 345-356, 358-364, 366-372, 374-390, викладеній у статті 4 у редакції комітету. Дякую, Федоре Володимировичу. Ставлю на голосування питання про підтримку основної вирішальної або зумовлюючої правки номер 344, яка викладає статтю 4 4 у запропонованій комітетом редакції, що означатиме одночасний розгляд і голосування за відхилення поправок за номерами: 329, 343, 345, 356, 394, 397, 399-405, 407-458. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

В цій правці комітет повністю врахував правки номер 395 і 396. Позитивне голосування за цю визначальну, зумовлюючу правку означатиме, що Верховна Рада України визначилась шляхом голосування і відхилила правки номер: 391-394, 397, 399-405, 407-458. Стаття 5 в редакції, запропонованій Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, і ця правка має вирішальне, зумовлююче значення по відношенню до інших правок. Дякую, Федоре Володимировичу. Ставлю на голосування питання про підтримку основної, вирішальної або зумовлюючої правки номер 406 у запропонованій комітетом редакції щодо статті 5. Що означає одночасний розгляд і голосування за відхилення правок за номерами: 391, 394, 397, 399-405, 407-458. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

в редакції, запропонованій Комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки, яка є зумовлюючою і визначальною по відношенню до інших правок. Врахування цієї правки означає, що Верховна Рада України врахує правки 501, 502, 530, 559. Позитивне голосування за цю правку означатиме, що Верховна Рада України визначилась шляхом голосування і відхилила правки: 460-472, 474-500, 502-549… я перепрошую, 503-549, 551-558, 560-580. Це правка номер 473 щодо викладення статті 6 в редакції комітету. Дякую. Ставлю на голосування питання про підтримку основної, вирішальної або зумовлюючої правки номер 473 у запропонованій комітетом редакції, що означає одночасних розгляд і голосування за відхилення поправок: 460-472, 474-500, 503-549, 551-558, 560-580. Це викладення статті 6 в редакції поправки 473. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

статтю 7 в редакції, запропонованій комітетом, і, яка має вирішальне, зумовлююче значення по відношенню до інших правок. Ця правка повністю враховує правки номер 600 і 617, а позитивне голосування за цю правку означатиме, що Верховна Рада України визначила шляхом голосування і відхилила правки номер: 581, 597, 599, 601-615, 618-642. Закону "Про Регламент Верховної Ради України" ті правки на голосування не ставляться і вважаються відхиленими, але вони вважаються такими, що Верховна Рада їх розглянула і відхилила. Дякую, Федоре Володимировичу. Ставлю на голосування питання про підтримку основної, вирішальної або зумовлюючої правки 598 у запропонованій комітетом редакції статті 7, що означатиме одночасний розгляд і голосування за відхилення поправок за номерами: 581, 597, 599, 601, 615, 618-642. Готові голосувати, шановні колеги? Прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Далі, будь ласка, Федоре Володимировичу. 13:41:44 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Наступна поправка, яку Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки визначив такою, яка має вирішальне, зумовлююче значення по відношенню до інших правок, це правка 653, яка пропонує викласти статтю 8 законопроекту у редакції, яку запропонував комітет, відповідно до статті 15 Закону України про комітети. Ця правка повністю врахувала текстуально правки: 663, 731-у, А позитивне голосування за цю поправку означатиме, що Верховна Рада України розглянула і відхилила шляхом голосування поправки номер: 643-652, 654-662, 664-730, 732-747, 749-787, викладеній в статті 8 в редакції, запропонованій комітетом. Правка номер

Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Далі, будь ласка, Федір Володимирович. визначив такою, яка має зумовлююче, вирішальне значення по відношенню до інших, це правка номер 794. Вона передбачає викладення статті 9 проекту закону у редакції, запропонованій комітетом, відповідно до статті 15 Закону про комітети. Ця правка повністю враховує правки номер: 824, 838. Позитивне голосування за цю правку означатиме, що Верховна Рада України визначилася шляхом голосування, розглянула, але відхилила правки номер: 788-793, 795-823, 825-837, 839-875. Це викладення статті 9 проекту у редакції, яку запропонував комітет, яка є вирішальною, зумовлюючою по відношенню до інших правок. Дякую, Федоре Володимировичу. Ставлю на голосування питання про підтримку основної, вирішальної або зумовлюючої правки номер 794 у запропонованій комітетом редакції, це що стосується статті 9, що означатиме одночасно розгляд і голосування за відхилення правок за номерами: 788-793, 795-823, 725-837, 839-875. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-269 Рішення прийнято. Будь ласка, далі. це правка номер 887. Ця правка передбачає викладення статті 10 проекту у редакції, яку запропонував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відповідно до статті 15 Закону "Про комітети". Ця правка повністю враховує правку номер 908. Позитивне голосування за цю правку означатиме, що Верховна Рада України розглянула і визначилася шляхом голосування, але відхилила правки номер: 876-886, 888-907, 909-931. Викладення статті 9 в редакції, запропонованій Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую, Федоре Володимировичу. Ставлю на голосування питання про підтримку основної вирішальної або зумовлюючої поправки номер 887 у запропонованій комітетом редакції щодо статті 10, що означатиме одночасний розгляд і голосування за відхилення правок за номерами: 876-886, 876-886, 888-907, 909-931. Готові голосувати шановні колеги? Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Рішення прийнято. Шановні колеги, і крайня обумовлююча правка. 13:46:58 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Шановні колеги, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки визначив правку номер 934 таку, яка має вирішальне, зумовлююче значення по відношенню до інших правок, яка передбачає викладення статті 11, статті 11, а саме "Прикінцеві та перехідні положення", в редакції, яку запропонував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони відповідно до статті 15 закону. Ця правка повністю врахувала правки номер: 964, 1010, 1011, 1159-у, 1250-у і 1251-у. Позитивне голосування за цю поправку означатиме, що Верховна Рада України розглянула і відхилила шляхом голосування поправки номер: 932-933, 935-963, 965-1009, 1012-1158, 1160-1249, 1252-1270. Дякую, Федоре Володимировичу. Тому ставлю на голосування питання про підтримку основної вирішальної або зумовлюючої поправки номер 934 у запропонованій комітетом редакції, що означатиме одночасно розгляд і голосування за відхилення поправок за номерами: 932-933, 935-963, 965-1009, 1012-1158, 1160-1249, 1252-1270. Правкою 934, яка пропонується зараз для голосування, викладається редакція статті 11 "Прикінцевих та перехідних положень". Готові голосувати, шановні колеги? Прошу підтримати та голосувати. За-270 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми проголосували всі основні, вирішальні або зумовлюючі правки, запропоновані комітетом. Через голосування за ці правки також визначилися шляхом відхилення, розгляду і відхилення інших поправок.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 Всі правки ми пройшли, шановні колеги. (Шум у залі) Тому ставлю питання про прийняття у другому читанні та в цілому у запропонованій комітетом редакції з техніко-юридичним доопрацюванням при підготовці на підпис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

За-279 Рішення прийнято. Дякую, Федоре Володимировичу. Покажіть по фракціях, будь ласка.

з процедури. Мотовиловець спочатку попросив. Добре, якщо можна, Мотовиловець ще сьогодні не виступав. Да, будь ласка. 13:51:05 МОТОВИЛОВЕЦЬ А.В. Дякую. Шановні депутати, я хочу поставити на голосування виключення з порядку денного і тижневого порядку денного Закону України 5600 підписні листи і заходимо по Регламенту в процедуру 119 пункт 1. І прошу змінити черговість розгляду законів і перейти до розгляду Закону 6081. Дякую. Прошу поставити на голосування.

ви почули пропозицію Андрія Мотовиловця. Вона стосується того, щоб сьогодні не розглядати, виключити з сьогоднішнього порядку денного законопроект 5600 і виключити його з тижневого порядку денного, тому що розпочалася процедура по статті 119 прим. А також процедура перейти зараз до кадрового питання номер 6081, так? Шановні колеги, є пропозиція підтримати та проголосувати. Прошу підтримати.

За-266 Рішення прийнято. Перед тим як я зайду в цей проект, є, ще просять з процедури. Хто просить? Я бачу. Спочатку підійшли "ЄС", а потім я Сергію Володимировичу дам, добре? Будь ласка. Від "ЄС" хто? Ірина Володимирівна. І заяви, поки ви йдете, з вашого дозволу, я зачитаю заяви, які надійшли до мене. "Прошу зарахувати мій голос за законопроект 5599 як проти. Костенко". "Прошу зарахувати мій голос "за" за законопроект 5599 за пропозицією Веніславського щодо запровадження процедури ad hoc". Це Павліш. І "Прошу зарахувати мій голос "за" по голосуванню щодо закінчення розгляду законопроекту, оскільки голосував за 5599 двома 5599 двома руками. Герус". І не спрацювала кнопка в народного депутата Медяника. Він теж просить зарахувати голос "за". Шановні колеги, і надійшла заява ще одна... Шановні колеги, надійшла ще одна заява. "Прошу не враховувати і не зачитувати заяви Ярослава Железняка як заяви фракції партії "Голос", оскільки фракція не збиралася і не ухвалювала жодних рішень заяв Железняка, і вони є заявами окремого депутата. Підпис: 11 депутатів від "Голосу". Я ці всі оголошення зачитав. Тепер я надаю з процедури 1 хвилину Ірині Володимирівні. Будь ласка. цього парламенту, коли проголосували "диктаторські закони" і ратифікацію так звану Чорноморського флоту. Ви знаєте, тоді деякі депутати опускали очі, бо їм було соромно, вони усвідомлювали, як ламають парламентаризм. Шановні українці, у монобільшості були голоси на сьогоднішній закон, разом з групами – 279 голосів, і ніхто не блокував їм трибуни голосувати за закон. Ми боролися за Регламент і за процедуру. Це початок кінця, кінця цього парламенту, тому що ви не опозицію принизили, а самі себе, показавши, що ви лише "зелені кнопочки", для яких все одно, що тискати, головне – тиснути так, щоб отримати свій олігархічний "конверт" і отримати те, що вам скажуть на Банковій. А ми заявляємо заяву про злочин. Тому що сьогодні народним депутатам України пан Стефанчук і ви всі не дали, за вказівкою Банкової, захистити наші поправки, наше право сьогодні представляти тут інтереси наших виборців так, як вони бачать боротьбу... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до... А, Власенко, я перепрошую. Сергій Володимирович, я перепрошую. Стільки просто сьогодні набігачів сюди, що я вже починаю трошки… Будь ласка, Сергій Володимирович. Дякую, пане головуючий. "Батьківщина" була готова до конструктивного розгляду законопроекту про олігархів. Ми не робили спам, ми подали поправки, які покращують цей закон, які роблять його реальним, а не фейковим. Але, пане головуючий, я звертаю вашу увагу, що таблиця по законопроекту була подана не за десять днів і навіть не за п'ять, як ви проголосували, таблиця по законопроекту з'явилася лише вчора, лише вчора, а це є пряме порушення, на жаль, Регламенту, про що я і заявляю. А що стосується тих висновків, які ви показували, то я переконаний, що 16 січня 2014 року в головуючого на той момент теж були висновки і Міністерства юстиції, і всіх інститутів, університетів і так далі, але головний висновок, що він потім давав ці пояснення в прокуратурі. Я бажаю, щоб ви знали, що сказати в прокуратурі в подальшому по сьогоднішніх подіях. Дякую, Сергію Володимировичу. Да, я хочу вам представити, якщо ви не знаєте, в мене в руках знаходиться порівняльна таблиця даного законопроекту, яка чітко в кінці підписана 17 числом, і тому ми проголосували скорочення строків. Дякую. Це просто до відома вам. От 17.09. Шановні колеги, ми переходимо до розгляду наступного питання, яке ми розглядаємо, це проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер цього проекту 6081). Ми перейшли, щоб включити його. Я доповідаю, що відповідно до порядку денного, вони включаються позачергово без голосування, це стаття 20 частини Я прошу проголосувати розгляд цього питання за скороченою процедурою. За-245 Рішення прийнято. Але перед тим як я надам слово голові комітету, в мене проситься пан Сергій Іонушас,

31.1 Регламенту Верховної Ради України оголошую про наявність потенційного конфлікту інтересів під час розгляду Постанови Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 6081) (від 23.09.2021 року) та повідомляю про неприйняття участі у голосуванні з даного питання. Дякую. Дякую, Сергій Костянтинович. Тепер переходимо до розгляду цього питання. Я надаю слово голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергію Віталійовичу… У вас тоже заява? Ну, давайте ще перед тим… У нас ще Медяник, заява. інтересів. 13:59:28 ІОНУШАС С.К. Відповідно до вимог статей 28, 35.1 Закону України "Про запобігання корупції" та статті 31.1 Регламенту Верховної Ради України оголошую про наявність потенційного конфлікту інтересів під час розгляду Постанови Дякую. 6081) (від 23.09.2021 року) та повідомляю про неприйняття участі у голосуванні даного питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тепер я надаю слово голові Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Будь ласка, Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув пропозицію фракції політичної партії "Слуга народу" про орання народних депутатів членів цієї фракції, зокрема Іонушаса, на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, яка є вакантною після припинення припинення повноважень народним депутатом Монастирським. Але увільнити його від виконання обов'язків заступника голови цього комітету. Медяника на посаду заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, увільнивши його від виконання обов'язків члена Комітету з питань правоохоронної діяльності. Також заяви народних депутатів, які погоджені головою фракції політичної партії "Слуга народу" Арахамією. Зокрема, Санченка про обрання його членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, увільнивши від обов'язків члена Комітету питань свободи слова, і Швачка – про обрання його членом Комітету з питань свободи слова. У підсумку регламентний комітет прийняв рішення внести народними депутатами членами комітету на розгляд Верховної Ради проект Постанови реєстраційний 6081, який рекомендує Верховній Раді розглянути його та прийняти в цілому. Дякую. Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Прошу записатись: два – за, два – проти, будь ласка. Будь ласка, слово надається народній депутатці України Іоновій Марії Миколаївні. Ірина Володимирівна, будь ласка, "Європейська солідарність". Шановні українці, ви знаєте, зараз тут обговорюється начебто технічне питання парламенту, хто стане новим головою профільного комітету після того, коли один з колег очолив Міністерство внутрішніх справ. Але насправді комітети не мають ніякого значення, як і поправки в комітетах не мають ніякого значення. Тільки що ми побачили, що парламент зламано, більше депутати можуть не приходити сюди на роботу, не працювати по основному місцю своєї роботи в комітетах, тому що ваші поправки, розгляд вами законопроектів не має ніякого значення, буде так, як було тільки що. парламенту дев'ятого скликання, коли тоді парламентаризм зламали через хребет, примусивши з Банкової, голосувати закони, потрібні Януковичу. Сьогодні "26 квітня" парламенту дев'ятого скликання, тоді тут примусили ратифікувати так звані Чорноморські угоди, як і стали початком анексії Криму. Сьогодні 279 депутатів, які, не питання в законі, це їх право приймати закон, який вони вважають за потрібне, і ми шануємо право більшості приймати ці закони. Але ці депутати сьогодні принизили парламентаризм, принизили не опозицію, а виборців. Мільйони люди, які делегували сюди представників тих, яких вони вважають за потрібне, щоб ці депутати представляли їх, приймаючи закони, працюючи над законами, працюючи над поправками. Скажіть, будь ласка, в чому була логіка сьогодні приниження цього парламенту, якщо у "слуг" і в підголосовуючих їм олігархічних груп є голоси. Та тільки в тому, що Банкова сьогодні стала на шлях авторитаризму. Вам сказали, що не буде ніякого Антимонопольного комітету, не буде ніяких правоохоронних органів – буде РНБО, де одна людина Зеленський буде вирішувати, хто буде сидіти, хто буде стояти, хто буде білий, хто буде чорний. І, на жаль, сьогодні цьому підіграли, в в тому числі вчорашня опозиція. Ваше голосування сьогодні це є дійсно сьогодні піддавки Банковій.

Тому попередній голова комітету не витримав цієї напруги і втік відпочивати на посаді голови МВС. Але ми потребуємо нового голову, бо, щиро кажучи, з липня комітет не розглянув жодного законопроекту. У нас всі рівні, і ми не можемо обрати, хто з нас буде головою. То є пропозиція підтримати кандидатуру, яку запропонував Президент. Пропонують несподівано пана Сергія Іонушаса, в нього є певний конфлікт інтересів, тому він голосувати не буде, це повинні зробити ми. Я прошу вас проголосувати "за" та надати комітету можливість працювати. А новому голові комітету, якого ми оберемо, нагадаю, що шлях з комітету є тільки в одну сторону – в МВС. Потрібно або працювати, або бігти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, слово надається Соболєву Сергію Владиславовичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Будь ласка. Соболєв, фракція "Батьківщина". Взагалі ви знаєте, нам байдуже, що там у вашій фракції. Після розвалу парламенту це ви будете давати покази новому Генеральному прокурору, Голові СБУ, чому у вас не працюють голови комітету, чому не фракція обирає і пропонує голову комітету, а Президент? Це вже стає цікавим. Але нецікаво у що ви перетворюєте парламент України. Ви вдумайтесь, законопроект, по якому не виступив жоден народний депутат зі своєю правкою. Коли Веніславський, який має прямий конфлікт інтересів, будучи Представником Президента, визначає, які правки є такими, що протирічать одна одній, а які ні. Я пам'ятаю цю залу 16 січня 14-го року. Оцей кут, де, на жаль, иных уж нет, Чечетов керував голосуванням руками. Та чим це відрізняється від того, що ви робили в сесійній залі? Навіщо вас обирали? Невже ви думаєте, що 10, 12 мільйонів людей, які за вас проголосували, нічого не значать для інших 30 мільйонів, які або не голосували, або голосували за опозицію? І ви вважаєте, що ви можете заткнути рота опозиції і тим 30 мільйонам? І ви вважаєте, що олігарх – це не той, хто має монопольне становище на ринку і тому треба там вносити зміни, і диктує ціни на тарифи, диктує ціни на газ, на електроенергію, а це ваші політичні майбутні опоненти. Тому для нас байдуже, кого ви тепер будете обирати, як ви далі будете поливати брудом цю ж людину рівно через якийсь місяць. Голосуйте що хочете, але демократію ми вам зруйнувати не дамо.

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Наша фракція, безумовно, не буде приймати участі в голосуванні за дану постанову не тому, що ми не поважаємо чи щось інше до учасників даного голосування, але я хотів би сказати, що це ваша внутрішня кухня і самі цим займайтеся. Але я хотів би звернути увагу, тут же голосуються не тільки два члени Комітету з питань правоохоронної але ще двоє учасників Комітету, один – нинішній, а наступний – майбутній, зі свободи слова. А давайте ми їх послухаємо, що один робив зі свободою слова, що у нас закрили чотири незалежні інформаційній телеканали: "112 Україна" NewsOne, ZIK,"Перший Незалежний" без санкцій, без нічого відключений відмовлення. Улюблена наша Страна.ua не може ніяк змінити домен, тому що постійно блокується. Це так у нас свобода слова? Видання "Шарий.net". Що у нас з свободою слова? Може ви вийдете сюди, розкажете, чому ці видання у Комітеті зі свободи слова не отримали від вас підтримки. Точно так само наступний кандидат, нехай він розкаже, як він буде знімати незаконні, неконституційні санкції з незалежних інформаційних телеканалів, на яких багато із вас хто був. Тому нехай сюди, я пропоную, дати хвилину відповідному депутату, нехай він відповість, що він буде робити, щоб свобода слова в Україні була, щоб те, що у нас відбулося в незаконний, в неконституційний спосіб, було оскаржено, а незалежні інформаційні телеканали доносили до людей об'єктивність щодо олігархизації Верховної Ради, щодо ситуації в Офісі Президента, щодо провалу в зовнішній політиці, щодо провалів в енергетичній політиці, в макроекономічній, в бюджетній, в бідності в країні. Тоді ми будемо отримувати чесну збалансовану інформацію, а в країні буде свобода слова. Ось тоді за таких кандидатів не гріх і проголосувати. Дякую за увагу. Ще бажає хтось висловитися? Так, я бачу… Ще хтось? Тоді прошу ще одне, ще один виступ – Лубінець Дмитро, і після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів до зали, будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Депутатська група "Партія "За майбутнє" буде голосувати, буде підтримувати кандидатуру і нового очільника правоохоронного комітету, і заступника. Абсолютно зрозуміло, що потрібно щоб один з найбільш вагомих і серйозних комітетів працював разом з призначеним головою. Це є квота "Слуга народу", і ми теж до цього з розумінням відносимося, тому не бачимо передумов, чому сьогодні за це не голосувати. І єдине, що ми б хотіли побажати новому очільнику пану Сергію, мужності, витривалості. І як голова Комітету по правах людини ми неодноразово з попереднім головою проводили разом спільні і комітетські слухання, і напрацьовували законодавчі зміни. Також запрошуємо до спільної роботи. І наші народні депутати, які виключно мажоритарники, приходять з проблемами своїх виборців, своїх виборчих округів, так само щоб плідно співпрацювали і надалі. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Володимирович. Будь ласка, шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Прошу зайняти свої робочі місця. І я ставлю на голосування. Готові голосувати, колеги? Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер проекту 6081). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Вітаю колег з призначеннями. Шановні колеги, далі ми переходимо за порядком денним до розгляду питань, це перше читання, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (це реєстраційні номери: 6052, 6052-1, 6052-2, 6052-3, 6052-4 і 6052-5). Для того, щоб почати, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова голову Комітету з питань бюджету Арістова Юрія Юрійовича. Будь ласка. Я так розумію, що Юрій Юрійович буде і від авторів, і від комітету. так? Тільки від авторів. Будь ласка, Юрій Юрійович. Шановний Руслан Олексійович! Шановні народні депутати! Сьогодні я представляю законопроект 6052, прийняття якого очікують наші з вами виборці Верховна Рада визначила цей законопроект як невідкладний. Коротко представлю його положення. Законопроект підготовлений за участю Міністерства фінансів на виконання доручень Президента України з метою вирішення найбільш нагальних на сьогодні питань. Зокрема, передбачається: збільшити видатки на виплату житлових субсидій громадянам на 12 мільярдів гривень; грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил – на 4,8 мільярда гривень; забезпечення Програми медичних гарантій – на 2 мільярди погашення заборгованості по зарплатах шахтарям – на 1 мільярд гривень; компенсації на житло для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність України – на 282 мільйони гривень; розвиток доріг державного значення – на 15 мільярдів субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – на 1,5 мільярда гривень і здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій – на 2,5 мільярда гривень. Джерелом покриття додаткових видатків пропонується збільшення на

перевиконання до кінця року в обсязі близько 40 мільярдів гривень. Отже, показники законопроекту є збалансованими, Міністерство фінансів загалом підтримує законопроект. Зважаючи на необхідність негайного вирішення соціальних питань, насамперед збільшення коштів на виплату житлових субсидій громадянам, прошу підтримати законопроект 6052 та прийняти його сьогодні за основу і в цілому як закон.

Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, зараз ми розглядаємо зміни до Закону про бюджет на 2021 рік. Ми почули від голови комітету те, які є пріоритети в цьому законі. Ми не всі почули пріоритети, які насправді закладені в законі, тому що, окрім субсидій, про збільшення видатків на які опозиція говорила від самого початку прийняття бюджету на 2021 рік, там закладені інші витрати. 15 мільярдів гривень знову пропонується додати на дороги, пропонується 4 мільярди на субвенції на округи для депутатів, щоб вони чемно голосували так, як їм сказала Банкова. Саме тому я з колегами з "Голосу" запропонувала інше бачення того, як необхідно зараз, напередодні епідемії, розподіляти ресурси. Шановні колеги, у нас залишається дуже багато невирішених проблем значно актуальніших, ніж те, як за три місяці швиденько витратити 15 мільярдів на дороги, що ми пропонуємо в нашому законопроекті. Друзі, я говорила з цієї трибуни я не знаю, скільки вже разів, у нас залишається невирішеним питання з кисневими станціями в лікарнях. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я нарешті відповіло на мій депутатський запит і підтвердило, що два тижні тому вони порахували, що їм потрібен мільярд для того, аби вирішити проблему з кисневими станціями. Чому цього немає в законопроекті, який ви зараз пропонуєте приймати? Так само в цьому законопроекті немає рішень, які би допомогли зараз українським освітянам налагодити навчальний процес в умовах, коли ми знову закриваємо школи на карантин. І так само в цьому законопроекті ніяким чином не вирішується питання того, як зрештою знизити те, які платіжки отримають українські громадяни. Ми пропонуємо перескерувати більшість грошей на енергоефективність замість того, щоб продовжувати закатувати їх в асфальт. Якщо ми в це будемо інвестувати, ми будемо інвестувати в краще майбутнє для України. Подумайте, що ми робимо: чи ми зараз закатуємо гроші в асфальт, чи ми інвестуємо в майбутнє. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці України авторці альтернативного законопроекту Рудик Кірі Олександрівні. Будь ласка, Кіра Олександрівна. адаптація бюджету – це завжди про пріоритети, про готовність відповідально подивитися правді в очі і боротися з тими викликами, які зараз перед нами стоять. Так сталося, що багато з цих викликів є несподіванкою для нашого уряду. Зима приходить несподівано, осіння епідемія приходить несподівано, і я вам гарантую, що коли випаде сніг, це теж буде великою несподіванкою. Ще в червні місяці ми з командою "Голос" говорили: потрібно готуватися до осені, планувати субсидії для компенсації цін на газ, закупляти кисневі станції для лікарень і планувати кошти для підтримки підприємців. Зараз кінець вересня, і, ви здивуєтеся, нам невідкладно потрібно планувати субсидії для компенсації цін на газ, закупляти кисневі станції і виділяти кошти для підтримки підприємців під час карантину. Люди, у яких є власна справа, завжди останні в пріоритеті влади, але вони є перші в пріоритеті "Голосу". Саме тому ми пропонуємо замість виділення коштів на округи депутатам, виділити їх на підтримку підприємцям під час COVID. У моєму законопроекті на це закладено 10 мільярдів гривень, чого вистачить, аби надати кредити тим, чия справа може не пережити локдаун. Це не відміняє необхідності прийняти інші пропозиції "Голосу" по підтримці малого та середнього бізнесу: відміна єдиного соціального внеску, мораторій на перевірки і можливість працювати підприємствам під час локдауну. Якщо влада не спроможна підтримати людей фінансово, то навіщо така влада? Кожен підприємець скаже вам: я справлюсь сам. Але сьогодні коли ми переглядаємо бюджет, ми мусимо зробити так, щоб було чим простягнути руку допомоги людям, які тримають на своїх плечах нашу економіку, які сплачують податки і завдяки яким ми можемо вступити в наступний рік з економічним зростанням замість того, щоб вступити зі стагнацією. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці України Стефанишиній Ользі Анатоліївні, автору альтернативного законопроекту. Будь ласка. Ольга Стефанишина, об'єднання "Справедливість". Шановні колеги, я, коли подивилася на законопроект 6052, я, чесно кажучи, своїм очам не повірила. В Державному бюджеті України на 21-й рік є додаткових 40 мільярдів гривень, і монобільшість вирішує витратити їх на найважливіші сфери, наприклад, на дороги 15 мільярдів гривень. І нічого, що сьогодні Україна займає перше місце за кількістю людей в лікарнях серед європейських країн уже? Ми госпіталізуємо по півтори - дві тисячі людей щодня, по сто людей помирає. Ми на четвертому місці в Європі за смертністю від COVID-19. Розгорається величезна хвиля COVID-19, і в цей час монобільшість збирається будувати дороги на 15 мільярдів гривень. У мене перше питання. Які дороги ви зимою збираєтеся будувати? І друге. Невже не зрозуміло, що більшу частку грошей потрібно витратити на медицину, тому що це буде справедливо? Тому ми з колегами, зі "Справедливістю", пропонуємо частину коштів з доріг все-таки віддати на програму медичних гарантій. 5,4 мільярди гривень, колеги, це підрахунки Національної служби здоров'я, це той мінімум, який сьогодні дозволить дотриматись нам до кінця року. Він піде на доплати лікарям від COVID-19, на медичні послуги і ліки. Тому я пропоную голосувати за законопроект І останнє колегам колишнім по "Голосу". Ви, будь ласка, з медицини не забирайте гроші, оті 2 мільярди, які там були, залишити просто і забрати їх на субвенції несправедливо. Якщо ви не розбираєтеся в темі, будь ласка, не лізьте туди, де ви не знаєте, що ви робите. Ви забираєте зараз гроші в лікарів і їхніх зарплат. Це до попередніх виступаючих. Дякую. Слово надається народному депутату України Скорику Миколі Леонідовичу, автор альтернативного законопроекту. Ви будете, да? Олександр Сергійович, будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Наша фракція підготувала альтернативний проект Закону щодо внесення змін до до Державного бюджету на 2021 рік. Уже було сказано сьогодні, що окрім того, що виділяється 12 мільярдів гривень на субсидії, на заробітну плату військовослужбовцям, медгарантії і так гривень – Укравтодору. Також дещо сумнівним для мене виглядає 9,2 мільйона гривень на Центр протидії дезінформації. Напевно, що це дійсно найважливіше питання, яке на сьогоднішній день неврегульоване в Україні на фоні зростання тарифів, на фоні зростання заборгованості, інших негативних соціально-економічних аспектів. Тому в зв'язку з цим ми підготували альтернативний законопроект, яким на відміну від базового пропонується: в тому числі житлова субсидії, як і в базовому, 12 мільярдів компенсація у зв'язку з підвищення тарифу на електроенергію, що відбулося в цьому році, це в розмірі 1 мільярд гривень; потім – виплата заробітної плати шахтарям державних шахт у розмірі 1 мільярд гривень. А ви знаєте, що заборгованість там у кілька мільярдів гривень є на сьогоднішній день, в цілому по країні вона майже 4 мільярди гривень. Медгарантії, шкільний автобус і що найважливіше перегляд показника мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб чи мінімальну пенсію тощо. І наприклад, мінімальну пенсію встановити за рахунок, як перегляду макропрогнозу, так і оптимізації дохідної та видаткової частини бюджету в розмірі не 6500, а 8 тисяч гривень. Ми подали ці пропозиції у вигляді альтернативного проекту закону. І я маю надію, що ви підтримаєте саме його, оскільки ті пріоритети, які на сьогоднішній день визначені в базовому документі, вони, м'яко кажучи, другорядні на відміну від питань тарифної політики, подолання заборгованості у заробітній платі і, безумовно, зростання реальних доходів населення. Це питання номер один, яке буде стимулювати економіку через внутрішній споживчий ринок і так далі. Дякую за увагу. Дякую. І я запрошую до слова авторку ще одного альтернативного законопроекту народну депутатку України Тимошенко Юлію Володимирівну, 6052-5. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Ю.В. По-перше, давайте чітко скажемо, про що цей законопроект. Цей законопроект ділить 39,4 мільярда гривень, до речі, які ще не зароблені, а це прогноз, що, можливо, зберуть більше податків. Я тут опускаю цю історію, але хочу нагадати вам, що саме наша команда звернула увагу уряду і цього парламенту, що в нас до кінця року, притому, що тарифи стрімко підвищуються, залишилося всього 800 мільйонів гривень субсидій людям, це на декілька тижнів, мається на увазі компенсація підвищення тарифів. Зрозуміло, що так не можна було залишати і ми тоді з вами підняли це питання на самий високий рівень до уряду. Я, безумовно, радію, що нарешті уряд почув нас і 12 мільярдів гривень з 39 виділив на субсидії. справа в тому, що розрахункова цифра скільки потрібно на субсидії до кінця року складає 29,4 мільярда. Чому 12? А друге, про що абсолютно в цьому законі немає, - це те, що місцеві органи самоврядування нездатні покрити різницю в тарифах і це вже мінімум 15 мільярдів гривень. Цього тут немає. Але в цьому законі безліч "хотелок", дерибан високого рівня, де, крім 12 мільярдів і ще тут декількох видатків, все інше це, по суті, дерибан на "Великому будівництві". І це говорить про те, що і субсидії, і охорона здоров'я, і шахтарі, яким тут замість 2,5 мільярда виділяють лише один, все практично на задньому плані, а дерибан і корупція, відкати по 30-40 відсотків на будівництві – це ваша справа. Ми не будемо в другому читанні такий документ підтримувати.

Законопроект 6052 щодо змін до Державного бюджету на 21-й рік Верховною Радою визначено невідкладним. Відповідно Комітет з питань бюджету оперативно розглянув даний законопроект і альтернативні до нього. У листі-висновку комітету наведено детальну інформацію. Насамперед передбачено законопроектами збільшення планових доходів загального фонду державного бюджету вбачається обґрунтованим та за оцінкою Міністерства фінансів України можливим до виконання. У законопроекті 6052 бюджетні показники є повністю збалансованими. Проте в альтернативних 6052-1 і 6052-2 зміни показників доходів і видатків не узгоджуються між собою, що приведе до розбалансування державного бюджету. Інші альтернативні законопроекти не надійшли до комітету на час розгляду даного питання, що унеможливило нами розгляд цих законопроектів. При цьому лише щодо основного законопроекту отримано відповідні висновки ГНЕУ і Мінфіну. Загалом Міністерство фінансів вважає, що законопроект 6052 може бути підтриманий. Зважаючи на це комітет рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроект 6052 та альтернативних до нього законопроектів прийняти законопроект 6052 за основу та в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я так розумію, є необхідність обговорити ці законопроекти, так? Прошу записатись: два – за, два – проти щодо їх обговорення. Слово надається народному депутату України Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії "Голос". 14:31:23 ЮРЧИШИН Я.Р. Юрчишин Ярослав, об'єднання "Справедливість". Прошу надати слово Стефанишиній Ользі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ольга Стефанишина, будь ласка.

нас помирає по сто людей на день, нам скоро не вистачить навіть місць в лікарнях. Нам потрібно виділити набагато більше грошей на медицину. Наш альтернативний законопроект "Справедливості" саме на це і націлений. Ми просимо додати 5,4 мільярда гривень сьогодні на медицину, це стосується в першу чергу ковідних послуг. Це лікування і інші послуги, які надаються сьогодні в лікарнях пацієнтам з COVID-19, у тих стаціонарах, в яких сьогодні лікують лікарі наших українців. І цим лікарям ми також пропонуємо, нарешті, виплачувати їхні зарплати і доплати за боротьбу з COVID-19. сума кошті у 5,4 мільярда гривень не буде додана до медицини, ми всі не зможемо оперувати цією системою до кінця року, вона просто завалиться. Тому я дуже прошу переглянути рішення або між першим і другим читанням переглянути ті видатки, які ви сьогодні запланували. 15 мільярдів на дороги – це дуже багато, 2 мільярди на медицину – це дуже мало. Це несправедливо. Будь ласка, колеги, перегляньте своє рішення, і давайте сьогодні разом зрозуміємо, що медицина має бути в пріоритеті, а не дороги, які сьогодні ви навіть і добудувати не встигнете до кінця року. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Качурі Олександру Анатолійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Ви знаєте, я от слухаю всіх виступаючих основного законопроекту, альтернативних законопроектів, вони всі праві, але ми повинні знайти мудре рішення. Я впевнений, що та пропозиція, яка була профільним комітетом тут надана, що треба за основу і в цілому, ми можемо відкоригувати своїм рішенням, зараз проголосувати за основу і потім до другого читання вислухати всіх. Тому що праві ті, хто кажуть, що дорогу треба будувати, тому що це абсолютно правильно, це інвестиції, це розвиток економіки, що кожне робоче місце, яке дається на будівництві, створює три робочих місця у суміжних сферах, праві ті, хто каже, що соціальна сфера повинна бути забезпечена, праві ті, що кажуть, що треба лікарів забезпечувати. Я думаю, що профільний комітет бюджетний до другого читання якраз і зможе знайти ту золоту середину, яку підтримує весь парламентський зал. Тому прошу підтримати за основу. В мене особисто також будуть правки і я проти того категорично, щоб ми голосували в цілому, а за основу давайте підтримувати. Дякую.

Дякую. Шановні колеги, коли ми говоримо про зміни до Державного бюджету України, мені це таке відчуття, що ми знаходимося у церкві і керуємося формулою "Богу Богово, а кесарю кесарево". Звичайно, що ми маємо завжди пам'ятати про простих громадян. І, власне, це та ситуація, коли уряд мав би розуміти, кажучи про бюджетоутворюючі процеси, про звичайних простих громадян, у яких не вистачає субсидій. І саме недалекоглядність рішень і уряду, що призвело до росту тарифів у державі на енергоносії, наприклад, провал роботи для збільшення власного видобутку природного газу та направлення його в першу чергу на потреби населення, саме загравання "зеленою" енергетикою, саме знищення дешевої атомної енергетики і тому подібне, власне, призвело до того, що ми маємо таку ситуацію, коли маємо поправляти і шукати додаткові ресурси, додаткові кошти. Але, власне, неодноразове в державному бюджеті на 2021 рік фінансування субсидій і призвело до того, що ми мусимо шукати в терміновому порядку ті 12 мільярдів. Хоча ми Прем'єр-міністра ще на початку цього року питали і протягом року питали, чи вистачає цих коштів. А зараз ми питаємо в проекті бюджету на 2022 рік, чи вистачатиме цих коштів на субсидіантів. Нам кажуть, вистачає, хоча субсидії на наступний рік закладає знов ж таки менше. Тому очевидно, що ми приречені своїм святим обов'язком пам'ятати про простих громадян, бідних громадян, які на межі виживання і яких, на жаль, все більшає. І очевидно проголосувати за цей проект змін до Державного бюджету України в першому читанні, віднайти ці 12 мільярдів гривень на субсидіантів, а, звичайно, також не без "хотєлок", які тут прописані в цьому проекті цього бюджету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я розумію, що передає Крульку Кабаченко. Шановні колеги, зараз ще виступить Іван Іванович Крулько, потім у мене ще записані Гончаренко і Колтунович. І після цього голосуємо. Прошу запросіть народних депутатів до зали. Будь ласка, Іван Іванович. Я звертаюсь зараз до українських громадян, які не знають, як їм пережити зиму через ті шалені тарифи, які їм сьогодні поставили, через те, що ціна українського газу, яка підтверджена, що має бути собівартість 1 гривна, продають по 8, а містам і бізнесу продають вже по 24 гривні. Ось я хочу до українців звернутися. Я нагадаю, що на початку цієї сесії Юлія Тимошенко на першій Погоджувальній раді підняла питання з проблемою і катастрофою в житлово-комунальній сфері, про те, що ви вичерпана вся сума субсидій, яка мала бути дана українським громадянам. І те, що сьогодні ми розглядаємо не законопроект "Батьківщини", який ми першим зареєстрували на цій сесії, а законопроект, який подала депутат від провладної фракції, в цьому не проблема. В цьому не проблема, хочете брати собі погони – беріть. Але знайте, українці, що якби не було чіткої позиції фракції "Батьківщина" і Юлії Тимошенко, не було б навіть цих 12 мільярдів в цьому проекті на субсидії для українського населення. Це перше. Друге. Ми, як "Батьківщина" вважаємо, що цих коштів недостатньо, і ми будемо до другого читання вимагати, щоб у цьому законі, як ми і подавали в нашому альтернативному, було 29,4 мільярда гривень на субсидії, які мають покрити всі необхідні видатки. І друге. Ми будемо домагатися, щоб було вирішено питання на покриття різниці в тарифах. Зверніть увагу, провладна фракція, що будуть робити українські мери. Якщо вони сьогодні не матимуть можливості оплатити борги по комуналці, що вони будуть подавати послуги населенню? Тому ми вважаємо, 10 мільярдів віддайте з цих видатків на покриття різниці в тарифах і покрийте повністю потребу в субсидіях, тоді "Батьківщина" зможе цей законопроект підтримати в другому читанні. Поки тільки перше читання. Давайте кошти, які є в перевиконанні бюджету дамо людям, подумаємо хоч один раз про українця, а не будемо думати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Олексію Олексійовичу Гончаренку, фракція "Європейська солідарність". Після цього Олександр Олександрович Колтунович і переходимо до голосування. Тому прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка. Шановні друзі, звичайно, ми з першого дня казали, що цей бюджет нереалістичний, що там не закладено достатньо грошей на субсидії, і подавали правки. Так хто нас тут слухає? Це нікому не потрібно. Сьогодні щось вносять. Але, друзі, який у всьому цьому сенс, коли тільки що, відбулося? Фактично зламали парламент, коли не працюють абсолютно регламентні процедури. У нас, знаєте, деякий час тому, парламент прийняв рішення, що можна змінювати по батькові. І я тоді сказав, що Володимир Олександрович хоче стати Володимиром Володимировичем. Воно йде на очах. Наступне. Це буде зміна Разумкова, будуть також бігати і писати на колінці, я теж голосував. Далі буде Кличко. Далі буде більше. Але ніколи, друзі, ніколи в Україні Володимира Володимировича не буде. Буде, на жаль, ще один Віктор Федорович – не забувайте про це. Слово надається народному депутату Колтуновичу Олександру Сергійовичу, і після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів до зали. 14:40:35 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний головуючий, шановні колеги! Я звертаю вашу увагу, що наша пропозиція буде виключно за основу, тому що ті пропозиції, які ми подали в альтернативному законопроекті, їх слушно врахувати при доопрацюванні між першим і другим Ну, покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду – це важлива складова. Я звертався до наших колег щодо заборгованості по виплатах по заробітній платі, і взагалі нонсенс, що в Україні Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України був змушений відправити з 15 по 30 листопада своїх працівників, тому що немає з чого виплачувати, от фонд оплати праці. Тому я думаю, що це невеликі кошти, які необхідно врахувати між першим і другим читанням. І я прошу під стенограму представників бюджетного комітету, щоб вони це взяли на свій особистий контроль і все-таки врегулювали цю ганебну ситуацію як по цьому інституту, так і по іншим науково-дослідним інститутам Національної академії наук і галузевих академій. Власне, ми зараз утримаємося при голосуванні, тому що даний проект закону потребує доопрацювання між першим і другим читанням. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього питання, переходимо до голосування. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю, ну, пропозиція комітету за основу і в цілому, але я розумію, що "в цілому" будуть заперечувати. Тому я поставлю спочатку пропозицію за основу. я ж зрозумів, ви ж мене слухайте. Тому я спочатку ставлю за основу, потім, якщо будуть заперечення, то я поставлю скорочення строків. Тому я ставлю прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (реєстраційний номер проекту 6052). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-263 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного, це реєстраційний номер 5148, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми. Шановні колеги, я ставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. Для прийняття потрібно набрати 150 голосів. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова члена Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Вікторович Соломчука. Будь ласка, Дмитро Вікторович.

Соломчук, Рівненщина. Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Шановні українці! Ви знаєте, що сьогодні в дитячих лікарнях переповнені онковідділення хворими дітьми? Ви знаєте те, що тисячі українських батьків кожен день звертаються до дитячих лікарень з підвищеним ацетоном дітей? Ми перше місце займаємо в Європі по серцево-судинним захворюванням! всьому є причина – в першу чергу наше харчування. Воно більше впливає навіть на наш організм, ніж екологія, тому що відразу як би іде до нашої крові, головної як би артерії. І питання в тому, що сьогодні, коли ми заходимо у будь-який магазин, на полиці важко знайти солодощі чи будь-які інші продукти харчування, де вже буде написано: "містить гідрогенізовану пальмову олію". Виробники вже дійшли до того, що в ковбасу, в хліб додають, в молочні продукти. Маргарин, масло – все складається з гідрогенізованої пальмової олії. Хто не знає, що це, я приніс зразок чистої гідрогенізованої пальмової олії подивитися. Куплена 6 місяців тому. Стояла у мене в офісі при температурі 26, плюс 27, їй нічого, нічого в ній не заводиться, можна ставити на сонці і буде стояти. Це в нашому організмі. Ця ситуація кардинально почала розвиватися активною фазою з 2015-2016 року, до цього ми в Україну завозили, імпортували 70 тисяч тонн даного продукту. Половина йшла на експорт, половина тут використовувалась на продукти харчування, половина для промислових цілей. З 2015-2016 року, після офіційних поїздок тоді діючої влади, імпорт в Україну піднявся до 220-240 тисяч тонн в рік. Ви тільки уявіть ці цифри. Ми повністю за ці роки знищили масложирову базу України. Замість того, щоб 6-7 мільярдів коштів не направляти малайзійським, індонезійським фермерам, ми маємо направляти їх в українське село, в кожній області створювати комплекси по 25 тисяч дійних корів та створювати свою масложирову українську базу. І це є дуже важливо. Разом з колегами ми підготували законопроект 5148. Які питання він врегульовує? В першу чергу повну заборону використання даної пальмової олії і будь-яких інших трансжирів в дитячих продуктах харчування. Наступне, повністю забороняє використання в молочних продуктах та стандартизуємо до європейських норм в звичайних продуктах харчування використовувати не більше 2 грамів на 100 грамів жирів в продукті і обов'язкове маркування. Комітет аграрної і земельної політики одноголосно підтримав. Сьогодні не про політику, а про здоров'я нації. Прошу підтримати, прошу конституційної підтримки даного важливого документа. Дякую вам, колеги.

Слово надається народному депутату Кривошеєву Ігорю Сергійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 14:48:41 КРИВОШЕЄВ І.С. Ігор Кривошеєв, фракція "Слуга народу". Колеги, це справді законопроект про здоров'я наших дітей, тому що діти справді не можуть контролювати вживання таких продуктів. Батькам або дідусю та бабусі часто дуже важко розібратися, що містять ці продукти і наскільки це може бути небезпечно. Тому справді я повністю підтримую дану законодавчу ініціативу щодо регулювання вмісту таких небезпечних речовин у продуктах, які українці можуть купляти у магазинах. Прошу підтримати.

Вадим Івченко, "Батьківщина". Нарешті, колеги, законопроекти, які фактично створять основи, щоби покращувати наше здоров'я. Колеги, ця пальмова олія, родіна якої є західна Африка, вона вже давно в двох третинах наших із вами харчових продуктів. Цю пальмову олію вже давно споживають наші діти. І досить важливо, щоб ми з вами дійсно розуміли, що основою багатьох захворювань, в тому числі і сердечних захворювань є саме вживання таких препаратів. Ця пальмова олія завжди прирівнюється до ГМО, до всяких барвників і так далі. І нам важливо, щоб ми побільше споживали здорових харчів, а для цього, колеги, потрібно, щоб міністерство спокійно могло датувати органічне виробництво. А чомусь уряд, який призначений вами, він досі не може розподілити кошти на органіку. Для цього важливо, щоб у кожному законі ми дивилися, а як же цей закон впливає на здоров'я – на здоров'я нації. Це наші з вами батьки, це наші з вами діти, сусіди і так далі. Тому, безперечно, цей закон, і я дякую доповідачу, має набрати конституційну більшість. Я розумію, хто проти. Проти ті, які використовують свій бізнес, мається на увазі виробництво харчових продуктів, задля того, щоб отримати швидке збагачення. Але збагачення на чому? На здоров'ї нас з вами і наших дітей. Тому давайте... Звичайно, підтримуємо, "Батьківщина" – за, і будемо доопрацьовувати. А доповідачу я дякую за таку ініціативу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народну депутатку України Геращенко Ірину Володимирівну, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні українці, доповідач правильно сказав, що Україна займає одну із перших рядків з хвороб онкології, в тому числі і дітей. Очевидно, що держава має краще фінансувати сферу здоров'я. Але що відбувається? Грошей немає, говорять, в бюджеті, тому що цей парламент проголосував списання 100 мільярдів гривень олігархам, списали з облгазів. А потім, як пам'ятаєте, це РНБО імені Зеленського прийняло потішну заяву про боротьбу з контрабандою, тільки говорять, що сьогодні контрабанда цигарок, від яких також страждає здоров'я населення, тільки зростає. А де ж боротьба з цим? Так само сьогодні олігархічні групи, які діють на догоду олігархам аграрним, голосували за так званий антиолігархічний закон, тому що вони знають, що цей закон немає нічого спільного з олігархами, з боротьбою з ними, тому що серед поправок, які в тому числі внесла наша фракція, які ця зала навіть не дала нам озвучити, були поправки, які би донесли до бюджету більше 2 мільярдів гривень. А тут, в цій залі, зараз здійснюється злочин, коли насправді олігархам підігрують, в тому числі і дозоляючи використовувати в своєму виробництві аграрному неякісну продукцію, тому що ця зала сьогодні, вона наповнена оцими продуктами, розумієте, олігархічного режиму, який на догоду Банковій сьогодні голосує що завгодно. І, на жаль, сьогодні ми бачимо 16 січня парламенту дев'ятого скликання, коли парламент зламано. Немає значення, які закони тут будуть прийматися, немає значення сьогодні, що робиться в комітетах, немає значення, які депутати голосують сьогодні поправки, тому що це все вирішується на Банковій. А опозиції, яка представляє сьогодні більшість українців насправді, тут намагаються взагалі закрити рота. я хочу сказати, що це все погано закінчиться. Сьогодні початок кінці парламенту дев'ятого скликання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Рудику Сергію Ярославовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Ірина Мирославівна, так? Будь ласка. Шановні народні депутати, група "Партія "За майбутнє", звичайно, підтримує даний законопроект, як ми підтримуємо саму ідею турботи і уваги до дитячого здоров'я. Але давайте будемо чесними і відвертими, наскільки цей законопроект комплексно вирішить питання дитячого здоров'я. Мені здається, що держава повинна стати на захист здоров'я дітей і для цього розробити широку програму, якщо ми говоримо про Україну як країну майбутнього. Це перше питання. Друге питання, яке у нас виникає. Хто буде контролювати якість харчування? Адже в даному законопроекті це не прописано. Тому я звертаюся до авторів, щоб до другого читання чітко ми прописали, хто буде контролювати якість дитячого харчування. І третє питання, яке непокоїть нас як депутатів-мажоритарників, які на своїх виборчих округах постійно на прийомах бачать хворих людей. Дорогі друзі, Україна, на жаль, це країна хворих людей, де процвітає онкологія, серцево-судинні захворювання і багато інших. І це напряму пов'язано і з екологією, і з якістю харчування. То ж давайте і цю проблему ми правильно сфокусуємо, актуалізуємо і, маючи такі повноваження в українському парламенті, будемо працювати на користь українського народу. Тому ми голосуємо "за" і обіцяємо, що до другого читання ми внесемо зміни і правки. Дякую. Дякую, Ірино Мирославівно. Шановні колеги, бажає ще хтось висловитися? Слово надається народному депутату Шахову. І після цього я попрошу запросити народних депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до голосування. Сергій Володимирович, будь ласка. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, неодноразово я заявляв з цієї трибуни про підтримку дітей по всій Україні. І сьогодні є діти війни, за яких також всі повинні дбати, і уряд прийняв рішення, популістичне рішення, скинути на громади фінансування повністю харчування дітей війни з 2014 року, які народилися. Сьогодні шалена скрута в громадах, ОТГ, де депресивна зона, в Луганській і Донецькій областях, по Донбасу. За який рахунок сьогодні будуть годувати годувати громади дітей України, які живуть у війни вже восьмий рік? Ми вимагаємо негайно втрутитися в ситуацію монобільшості Президенту, голові фракції монобільшості і максимум зробити все, щоб була компенсація за харчування дітей війни на Донбасі в Луганській і Донецькій областях. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, готові голосувати, так? Я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (реєстраційний номер проекту 5148). Готові проголосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-304 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, в нас залишилося 2 хвилини. У нас є пропозиція три межі міст проголосувати без обговорення. Не заперечуєте? Це проекти постанов… Заперечуєте? Все, тоді, шановні колеги, дякую за заперечення. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Нагадую, що о 16 годині розпочнеться позачергове пленарне засідання. Дякую.